Gre za mejo nad katero se obdavči oziroma prihodki, presežni tržni prihodki, tako imenovani od strani proizvajalcev ali trgovcev, ki v njihovem imenu prodajajo proizvedeno električno energijo na ozemlju Republike Slovenije naprej, če jo prodajajo po tej, nad to ceno, nad to mejo, je njihov ta presežni tržni prihodek last proračuna Republike Slovenije.

To mi tudi prenašamo v te člene. S tem ostajamo skladni z evropsko zakonodajo. Zdaj, od kod pa je to prišlo oziroma ta meja je bila sporazumno, kompromisno izpogajana na ravni EU. Sloni na analizah, ki jih je opravil ACER. ACER je Agencija za koordinacijo, za sodelovanje energetskih regulatorjev, ki Evropski komisiji

kot nivo, ki ohranja podjetjem, ki delujejo na energetskih trgih v EU, ustrezen nivo istočasno tako imenovanih enakih konkurenčnih pogojev hkrati jim pa dopušča neko možnost investicijskega potenciala za naprej. Namreč, če bi, vse te tehnologije, ki so, ki zajete v ta sklop, ki ga ureja pol naslednji člen predloga zakona, če bi jih ob tako imenovano, da rečem, obdavčili oziroma bi jim pobrali vse prihodke, ki so nad njihovo stroškovno mejo, bi s tem naredili dvoje, prvo kot prvo jim ne bi omogočili, da dokupujejo tisti manko, ki ga ne uspejo dostaviti svoje same z lastno proizvodnjo, drugo kot drugo bi jim popolnoma odvzeli kakršnikoli investicijski potencial in ravno(?) ta investicijski potencial je zdaj v tem momentu za to, da spodbudimo investicije, zato, da nam bo naslednjo zimo in naslednje zime lažje. Ja,

to tudi v zakonu notri jasno navajamo. Letos bo naša uvozna odvisnost okrog 30 odstotna, ta uvozna odvisnost se nadaljuje tudi v naslednje leto, to se je potrebno zavedati in hkrati imamo regulirano ceno za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce in druge zaščitene odjemalce. Vse to morajo naši dobavitelji dobavljati po tej regulirani ceni, hkrati morajo manko uvažati uvažati iz tujine, kjer morajo to manjkajočo energijo kupovati po visokih tržnih cenah. In skratka, če upoštevamo vse, kar sem do zdaj naštela in še vse to, nek premislek bil opravljen tudi na ministrstvu z analizami, skozi javno obravnavo smo šli, nismo dobivali nekih nasprotnih predlogov, nasprotnih analiz, ki bi utemeljevale kakršnokoli drugačno odločitev, ki je bila s strani Vlade predlagana Državnemu zboru in tukaj pač stojim na tem, da je ta predlog s strani Vlade ustrezen, je utemeljen, je argumentiran in je bil premišljen in tukaj žal ponovno enostavno vztrajamo na tem, da za Vlado predlog Poslanske skupine SDS, amandmaja, predlog amandmaja, da 10. člen ni sprejemljiv. Dodala bi še, no, da vaš predlog amandmaja želi tudi črtati drugi odstavek. V drugem odstavku smo eksplicitno omogočili oziroma prepoznali višjo, tako rečem, stroškovno ceno TEŠ, ne, ker je, se nanaša na proizvodnjo električne energije iz lignita. Že danes mi vemo, da TEŠ, upoštevajoč pač ceno premoga, ceno emisijskih kuponov, ki so bili včeraj v več kot 88 evrov na tono Co2, vse to vodi v situacijo, kjer bi TEŠ zagotovo prišel po izjemo in bi morali to izjemo preučiti in bi samo podaljšali postopke. Administrativno oviro smo enostavno odstranili s tem, ko smo TEŠU omogočili, da prepoznamo višjo mejo, nad katero se mu presežni tržni prihodki enostavno poberejo, v prid proračuna Republike Slovenije in ta ocena je temeljila na okoliščinah, na dejstvih, ki so nam danes znane. Zato je tudi ta amandma enostavno ni sprejemljiv. Menimo, da če je sprejet, bi samo ne, po nepotrebnem podaljšal neko administrativno obravnavo vloge, ki v vsakem primeru prihaja, zato ker, ima to pravico,

Tudi ste narobe pripisali, ker ste v drugem odstavku za lignit napisali 230 evrov za megavatno uro in greste v nasprotju z določili te iste uredbe. Ker če uredba pravi 180 pravi za vse. Zaradi tega z amandmajem predlagamo črtanje tega drugega odstavka in poenotenje te cene na 120 evrov megavatna ura. Zakaj? Zaradi tega, ker bo ta cena, kot je kolega Jelen opozoril, imela seveda dolgoročne nadaljnje vplive tako na veleprodajnih trgih na tisto, kar sem vam prej bral, kot bo imela vpliv na to, po kakšni ceni bodo gospodarski subjekti in vsi ostali v prihodnje kupovali električno energijo. V kolikor vi s tem členom zdaj dajete signal, da bo dolgoročno ta cena na nivoju najmanj 180 evrov za negovati na uro, to pomeni, da ste pristali na to, da bo elektrika v prihodnje trikrat dražja, kot je bila pred letom dni. To je pa narobe. To je pa narobe. Mislim, da je to napačen signal in napačna usmeritev. Napačna tudi zaradi tega, ker vemo koliko stanejo proizvodni viri električne energije v Republiki Sloveniji. Najcenejši je hitro, pa jedrska, tam okrog 30 evrov megavatna ura in najdražje premog, okrog 70 do 80 evrov megavatna ura.

Ko bo predstavila temu parlamentu konkreten izračun z vsemi parametri iz katerega bo jasno razvidno, da to kar govorim in kar je veljalo še dobro leto dni nazaj ne drži, potem ji bomo verjeli. Dokler bo argumentirala na tak način, kot je včeraj na odboru in ni dala jasnega odgovora, da je cena 180 določena kot najvišja, ne pa kot fiksna, potem seveda ne moremo tega verjeti, ne moremo tega verjeti. Ampak tukaj greste, ne gre za to, da nekomu verjamemo ali pa ne, pri tem vprašanju gre za bistveno bolj dolgoročne posledice. In če, psihološko gledano, vnaprej določite nek nivo cene, ki je relativno visok in ki bo skozi obdobje postal popolnoma sprejemljiv in omogočal skozi obdobje tudi ene relativno visoke dobičke, predvsem pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije, potem mislim, da po nepotrebnem obremenjujete denarnice ljudi dolgoročno gledano, predvsem pa gospodarstva in slabšate njegovo konkurenčno sposobnost. Če so Portugalci in Španci sposobni imeti električno energijo v teh kriznih razmerah na veleprodajnih trgih po 142 evrov, ne vidim nobenega razloga, zakaj Slovenija ni sposobna biti boljša pri tem. Torej, ta člen je lahko res ne samo tehnične narave, ampak daje nek signal, ki bo imel na področju dvigovanja cen v prihodnje dolgoročne posledice. Res trenutno se bodo cene zaradi tega počasi le znižale in stabilizirale, še posebej, ko bo konec te enormne porabe. Ampak poglejte, če bi vi s tem zakonom prišli recimo kakšen teden po sprejemu te uredbe, tam nekje 15. oktobra, bi tudi bila cena 180. Zakaj vas to sprašujem? Zaradi tega, ker je bila takrat cena v Sloveniji bistveno nižja za megovatno uro na veleprodajnih trgih. Še 8. 11. je bila 160 evrov megavatna ura. Zdaj pa prihajate, ko je cena 416 za 180, rekoč, glejte, kakšno uslugo mi delamo vsem gospodarskim subjektom in ostalim, da bodo lahko čim bolj normalno preživeli. Gotovo ja, bistveno lažje, kot če kupujejo po 400 ali pa po 500 evrov, ampak dolgoročno gledano pa to ni prava usmeritev. In zaradi tega predlagamo, da se ta zamejitev te vrednosti zgodi na nižjem nivoju kot je 180 evrov megavatna ura in da temu sledi tudi zakon, ki prihaja v v naslednjih dneh v parlament, ki bo pač posledično na nekem nivoju določal cene za gospodarstvo v prihodnjem letu. Hvala lepa. Bi še kdo razpravljal pri 10. členu in amandmaju? Nihče. Torej, zaključujem razpravo. In v razpravo dajem 25. člen in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Še kdo morda?

ki naj bi rešil problematiko, ki se očitno ne rešuje kljub temu, da je bil ta zakon sprejet, ampak je ta problematika vedno bolj zaostrena. (nadaljevanje) ostajajo brez nujne medicinske pomoči, številni ostajajo brez osebnega zdravnika. Takrat smo opozarjali na to, da ti zakon ne bo rešil praktično ničesar. In smo bili preslišani, tako kot tudi tokrat, ko govorimo o tem, da ta zakon lahko ima neke dobre pozitivne signale za naprej, ali pa ima negativne signale, ki bodo pomenile večjo zahtevo po financiranju iz državnega proračuna in ostalih proračunskih sredstev na različnih nivojih, vendar ni bilo posluha za te argumente. No, zakaj to govorim? Zaradi tega, ker smo tam imeli, mislim, da en kup enih podzakonskih aktov, zakon je bil po nujnem postopku, roki za sprejem teh aktov so bili pa med tri mesece in pol leta. In tukaj je nekaj podobnega, imate nek podzakonski predpis, kjer določate tri mesece, zakon je pa po nujnem postopku. Jaz mislim, da tu, glejte, ste sami s sabo v nasprotju. Mi smo tukaj napisali en mesec, ampak če gre za nujni postopek, in če mi zakon sprejemamo od danes do jutri, potem mora biti ta podzakonski akt tudi sprejet od danes do jutri, oprostite.

dejstvo je, da se ta obdavčitev, da tako rečem, ta solidarnostni prispevek se bo ugotavljal glede na dobiček, ki bo znan šele sredi naslednjega leta, ker se bo ugotavljal za nazaj in to običajno se ureja v teh letnih poročilih gospodarskih družb, tako da lahko se časovnica dejansko spremeni, ampak to bistveno ne spremeni dejstva, kdaj se bo dejansko lahko ta solidarnostni prispevek pobral. In amandma vsebinsko ne prinaša nobene posebne dodane vrednosti, no. Kot rečeno, ta solidarnostni prispevek se bo ugotavljal glede na dobiček,

O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 2. točki dnevnega reda. In s tem prekinjam to točko dnevnega reda.

In za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, ki prihaja, in imate že kar besedo. Izvolite! Hvala lepa, spoštovana predsednica za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno dopolnitev. S prejšnjo spremembo Zakona o divjadi in lovstvu, ki je pričela veljati dne 13. 4. 2022 se je na predlog prejšnje Vlade med drugim razdelilo LPN Prodi Razor na način, da se je del pripojil LPN Triglav Bled in del v lovišču Lubinj, in sicer tako, da se je LPN Triglav Bled pripojil najmanj del, ki se nahaja v Triglavskem narodnem parku, in del, kjer se nahaja premoženje v lasti Republike Slovenije. Preostali del LPN Prodi Razor se je pripojil lovišču Lubinj. V navedeni spremembi Zakona o lovstvu in divjadi je bilo še določeno, da do razdelitve LPN Prodi Razor nadaljuje z upravljanjem sedanji upravljavec, to je Zavod Republike Slovenije za gozdove, in da je upravljavec premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je bilo pripojeno LPN Triglav Bled, Javni zavod Triglavski narodni park. Razdelitev LPN Prodi Razor naj bi začela veljati z dnem 1. januarja 2023. Vodstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove so se dogovorili, da se bo podrobneje opredelilo izvajanje javnih nalog LPN, ki so v upravljanju navedenega zavoda, kar bo omogočilo lažje in še boljše, boljšo izvedbo teh posebnih nalog s področja ohranjanja in usmerjanja razvoja populacije divjadi. Navedene javne naloge pa se lahko najbolj učinkovito izvajajo le, če so LPN dovolj veliki in se nahaja na različnih ekološko občutljivih območjih Slovenije, kjer lahko izvajajo svoje naloge na celotnem območju posameznega LPN,

Glede na navedeno se mora vzpostaviti tudi prejšnje stanje v LPN Prodi Razor. S predlaganim Predlogom zakona o divjadi lovcu po skrajšanem postopku se ohranja LPN Prodi Razor, ki ostaja v upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije. S tem se ohranja tudi enovitost vseh LPN in preprečuje finančne ter vsebinske posledice razdelitve LPN Prodi Razor, ki naj bi se zgodila 1. januarja 2023. S podrobnejšo ureditvijo izvajanja javnih nalog LPN se bo lahko ohranilo in nadgradilo upravljanje z vsemi prostoživečim živalskim vrstam v LPN, ki so tako imenovani steber poklicnega lovstva v Sloveniji in se nahaja v najbolj značilnih življenjskih okoljih posameznih vrst prostoživečih živalskih vrst. Namenjene so tudi posebnemu varovanju najbolj ohranjenih in značilnih okolij, ki so splošnega družbenega premoženje pomena. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in zdaj za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora dr. Vidi Čadonič Špelič. Izvolite. DR. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ (PS NSi): Hvala za besedo. lepo pozdravljeni! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 10. nujni seji dne 6.12. letos kot kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu. Na začetku je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko povzela razloge za predlagano ureditev. Izpostavila je zlasti pomembnost celovitosti lovišč s posebnim namenom, saj se posledično z njimi lažje gospodari, omogoča pa tudi lažje izvajanje posebnih nalog s področja ohranjanja in usmerjanja razvoja populacije divjadi in njenega življenjskega okolja. Predstavnik Državnega sveta je povedal, da Komisija Državnega sveta predlog zakona sicer podpira, vendar je pri tem opozoril zlasti na vprašanje potrebnosti lovišč s posebnimi nameni ter vprašanje strokovne utemeljenosti pogostih zakonskih sprememb na tem področju. Predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice je med drugim izpostavil zlasti potrebo po spremembah v delovanju lovišč s posebnim namenom ter podobno kot predstavnik Državnega sveta izpostavil vprašanje smiselnosti tolikšnega števila lovišč s posebnim namenom. Zavzel se je za prenos upravljanja lovišč s posebnim namenom na nekatere, kjer obstaja interes, na lovske družine. V razpravi sta poslanca iz vrst koalicije izrazila podporo predlagani ureditvi ter izpostavila nasprotovanje drobitvi lovišč s posebnim namenom in se zavzela za njihovo združevanje na podlagi strokovnih argumentov in ne zgolj posameznih interesov. Poslanec iz vrst opozicije je ministrici zastavil vprašanje v zvezi s predlagano ureditvijo, zlasti glede vloge in namena lovišč s posebnim namenom, morebitnih lobističnih stikov z vidika strokovnosti. Na njegova vprašanja pa se je zlasti v delu, ki se nanaša na koncesije za konkretna lovišča in na strokovnost predlagane ureditve navezala tudi predsednica odbora. Vsi sodelujoči so izpostavili pomembnost lovišč s posebnim namenom. Ministrica je na zastavljena vprašanja ustrezno odgovorila. Odbor je sprejel amandma Poslanskih skupin Svoboda, Socialnih demokratov in Levice k 2 členu. Odbor je nato v skladu s 128.členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih tudi sprejel. ZUPANČIČ: Hvala lepa. Sedaj mislim, da lahko kar ostanete, dr. Vida Čadonič Špelič, ker boste predstavili stališče vaše poslanske skupine in sicer Poslanske skupine Nova Slovenija-Krščanski demokrati. Izvolite. Nadaljevanje DR. V NSi delimo mnenje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki pravi, da je ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva v interesu vseh nas. Zavzemanje za trajno gospodarjenje z divjadjo, ohranjanje in povečanje biotske in krajinske pestrosti ter stabilnost življenjskih združb, izpolnjevanje habitatov prostoživečih živalskih vrst, ohranjanje posameznih vrst divjadi na naravni, prirojeni način življenja v času in prostoru ne veljajo le za lovišča s posebnim namenom, marveč tudi za vsa lovišča, tudi za tista, s katerimi upravljajo lovske družine. Pojavljajo se tudi pomisleki, da ni primerno, da se državna lovišča na zasebnih zemljiščih. Lastniki zasebnih zemljišč namreč so včasih razočarani nad velikim staležem divjadi v teh loviščih in posledično nad velikimi škodami. Porast škod po divjadi in neustrezno ukrepanje je tudi razlog za opuščanje kmetovanja, saj to ni več ekonomsko vzdržno, ko ob težki in nekonkurenčnih pogojih kmetovanja preštevilna divjad ves pridelek na koncu uniči. Namreč, zaradi prevelikega števila divjadi se ta, zaradi preživetja seli iz gozda na njive in pašnike in s tem ogroža kmetovanje. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja spremembe Zakona o divjadi in lovstvu v večjem obsegu torej tudi v tistem delu, ki ureja lovišča s posebnim namenom. V Novi Sloveniji pričakujemo, da bo pri pripravi zakona prišlo do širokega konsenza med ministrstvom, strokovno javnostjo in interesnimi skupinami s področja lova in kmetijstva, saj je gospodarjenje z divjadjo v tem trenutku na prelomni točki. Torej, zaradi tega,

Konec prejšnjega mandata je Vlada Janeza Janše vložila novelo Zakona o divjadi in lovstvu po skrajšanem postopku, s katero je domnevno samo usklajevala vsebino dveh členov. zelo kmalu je postalo jasno, da je cilj zakona razkosanje lovišč posebnega pomena lovišča lovske družine Ljubin. Za vladno fasado obrazložitve zakona, ki se je na začetku še sklicevala na neusklajenost členov Zakona o divjadi in lovstvu, ki je bila popolnoma zgrešena so se skrivali zasebni interesi. To se je pokazalo, ko je takratna koalicija SDS, NSi in drugih strank vložila amandmaje za sejo odbora. Iz amandmajev je bilo jasno, da je resnični namen zakona razkosanje lovišča s posebnim namenom Prodi Razor in da je zakon lobistično maslo tistih, ki bi z razkosavanjem lovišča največ profitirali. V resnici se prizadevanja za razkosanje tega lovišča niso začeli s prejšnjo novelo zakona. Ta novela je bila samo zadnji poskus v seriji prizadevanj, da se lovišče razkosa. Odločitev o razkosanju se je s to novelo samo prenesla iz strokovne ravni odločanja na Zavodu za gozdove na politično raven v parlamentu, kjer je imela tedanja koalicija zagotovljeno večino. Da, predlog za krčenje Prodi Razorja je bil pred tem dolgo časa na Zavodu za gozdove in kar petkrat je zavod zavrnil predlagane spremembe na podlagi strokovnih ugotovitev o prednostih ohranjanja lovišča v mejah, kot je še danes. Ker Zavod za gozdove sam ni klonil pod pritiski lobistov je takratna vladajoča politika vzela stvari v svoje roke in sprejela zakon, s katerim je Zavodu za gozdove praktično gozdove praktično ukazala, da lovišče s posebnim namenom Proti Razor razdeli in to najkasneje do 1. januarja prihodnje leto. Seveda niso bila pod enakimi pritiski vsa območja, niti ni šlo za to, da bi celotno lovišče Proti Razor priključili lovišču Ljubin. Pritisk je bil predvsem na območja, ki so najbolj zanimiva z vidika služenja od turizma in tista, kjer se na najbolj idiličnih mestih nahajajo lovske koče v lasti države. Ob sprejemu sporne novele, s katero je koalicija povozila strokovno integriteto Zavoda za gozdove in mu iz pozicije moči ukazala, da mora razkosati lovišče

Kaj je bilo v resnici za tem, verjetno nikoli ne bomo izvedeli, vemo pa, da o teh načrtih niso bili obveščeni niti vsi člani Lovske družine Lubinj, kateri bi v upravljanje prišli deli Prodi Razorja. Nekateri so za načrtovano razkosanje izvedeli šele potem, ko je bil zakon že v obravnavi v Državnem zboru in so bili proti načrtovani delitvi. V Levici smo že pri sprejemanju zadnje novele zakona predlagali amandmaje, s katerimi smo želeli ohraniti vsa lovišča posebnega namena v takšnih mejah, kot so danes, le da bi se tri lovišča na Kočevskem pridružila z lovišči Brdo pri Kranju, lovišče posebnega pomena. Bili smo preglasovani. Takrat se s to novelo naša prizadevanja…, lovišče posebnega namena, Prodi Razor, bo ostal v mejah, kot ga poznamo danes, ne bo se ga razkosalo za neke skrite zasebne interese, povezane s prejšnjo vladajočo garnituro, sledilo se bo strokovno utemeljenim odločitvam javnega upravljavca lovišč s posebnim namenom, Zavoda za gozdove. Da se to uresniči, je sprejem novele zakona, ki jo obravnavamo danes, nujen. V Levici ga podpiramo. In še nekaj, jutri, 10. decembra, je mednarodni dan pravic živali danes nosim zeleno ruto, pa ne v podporo lovu, pač pa v podporo pravic živali, ker lov ali ubijanje za zabavo ni šport. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Tomaž Lah. Izvolite. TOMAŽ LAH Spoštovana predsednica, spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! Dopolnitev Zakona o divjadi in lovstvu oziroma povrnitev, to, kar se pogovarjamo glede lovišča s posebnim namenom Prodi Razor, stanje pred zadnjo spremembo zakona je potrebna in pravilna, zlasti z vidika upoštevanja vseh okoliščin in pojasnil, ki so spremljale zadnje spremembe zakona v marcu letošnjega leta, od katerih je nekatere zelo plastično opisala tudi govornica pred mano. Te so bile sprejete torej v marcu 2022 in so sprožile val negativnih odzivov strokovne javnosti ter civilne družbe. Kako si je predhodna Vlada predstavljala delovanje lovišč s posebnim namenom, je nazorno ilustrirala s tem, ko je ob takratnih spremembah zakonodaje najprej predlagala kar izbris 68. člena zakona, ki poimensko navaja lovišča s posebnim namenom v Sloveniji. to je predlagala mimo ustreznih strokovnih argumentov, mimo soglasja strokovne javnosti ter brez javne razprave. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v takratnem predlogu prepoznala poskus odvzema pristojnosti zakonodajni veji oblasti in prenos moči na izvršilno vejo oblasti. Poimenska navedba lovišč s posebnim namenom je takrat posledično v zakonu ostala, vendar brez lovišča s posebnim namenom Prodi Razor, ki je bil delno pripojen k lovišču s posebnim namenom Triglav Bled, manjši del pa v lovišču Lubinj. Naklepe predhodne Vlade je še dodatno potrdila tudi skoraj sočasna ustanovitev lovišča Strelovec na območju lovišča s posebnim namenom Kozorog Kamnik ter povečanje lovišča Krvavec, prav tako na račun omenjenega lovišča s posebnim namenom. spremembami podzakonskih predpisov je zato aktualna Vlada to nestrokovno potezo predhodne vlade že preprečila. Namesto kontroverznih in pristranskih posamičnih posegov bi morali razmišljati predvsem v smeri, kako nadgraditi obstoječi model delovanja lovišč s posebnim namenom, ki je nedvomno širšega družbenega pomena. Model javne službe s področja divjadi in lovstva je v povezavi z lovskimi družinami v osnovi v Sloveniji dober in učinkovito deluje, v praksi ves čas od podelitve koncesij, to je bilo leta 2009, predvsem pa v primerjavi z mnogimi državami, ki so občutile nepredvidljivo osnovne pravice, kadar ta izhaja iz lastništva zemljišč. Prav tako ne smemo pozabiti 44. TRAK: (NB) – 13.35 (nadaljevanje) številnih znanstvenih raziskav s področja populacije nekaterih živalskih vrst in trajnostnega upravljanja z divjadjo, ki se odvijajo prav v loviščih s posebnim namenom in pripomorejo k znanosti in raziskavam na teh področjih v svetovnem merilu. S predlogom dopolnitev zakona torej ohranjamo lovišče s posebnim namenom Prodi Razor, ki v dosedanjih mejah ostaja v upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije. To odločitev podpira tudi komisija Državnega sveta. Vizija novega vodstva Zavoda za gozdove Slovenije prav tako zagovarja prostorsko celovitost lovišč s posebnim namenom, zlasti pri ohranjanju srednjegorskih in visokogorskih območij z značilnimi vrstami divjadi in zavarovanimi vrstami. Ne smemo tudi zanemariti pomembnosti vse bolj ogroženih mirnih con in siceršnjega naravovarstvenega pomena državnih lovišč. Ob tem pa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano napovedalo vsebinske spremembe Zakona o divjadi in lovstvu v naslednjem letu predvsem na področjih, kjer so se v času od njegovega sprejema leta 2004 in od podeljenih koncesij za lovišča v letu 2009 pokazale potrebe po vsebinskih izboljšavah.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani državni sekretar. Ja, pred nami je novela Zakona o divjadi in lovstvu, za katero nekateri moji predhodniki pravijo, da je utemeljena, nisem pa slišal ene realne utemeljitve oziroma slišal sem veliko laži, zavajanja, da ne rečem še kaj hujšega. V prejšnjem mandatu smo mi ta Zakon o lovstvu spreminjali na osnovi tega, da se o določenih loviščih s posebnim pomenom vrši razprava že zadnjih Prodi Razor je eno najmanjših lovišč s posebnim pomenom in dejstvo je, da v letih, tam v 50. letih, mislim da 47. ali 48., je bilo tej lovski družini Ljubinj odvzeto 680 hektarov površin, ki jih želijo sedaj dobiti nazaj. To so utemeljevali tudi z dokumenti in z vsemi ostalimi dokazili. V primeru, da se teh 680 hektarov vrne lovišču Ljubinj, bi lovišče Prodi Razor postalo definitivno premajhno, ker že zdaj praktično ne izpolnjuje pogojev za samostojno lovišče s posebnim pomenom, to je bilo na osnovi tudi strokovnih posvetovanj z vsemi pristojnimi resorji, govorimo o Ministrstvu za kmetijstvo in resorjem za lovstvo, govorimo o okolijskem ministrstvu, govorimo o lovski družini, govorimo o Zavodu za gozdove, opravljenih več posvetovanj, usklajevanj, itn. Ker ni bilo možno te razdelitve narediti na tak način, da Prodi Razor ostane, ker ne izpolnjuje pogojev za lovišče s posebnim pomenom, je bil kompromisni predlog, da se del tega lovišča priključi velikemu lovišču Triglavskega narodnega parka, en del, ki jim pripada, tudi po zgodovinskih dejstvih in tudi po mnenju stroke, pa pripade nazaj lovski družini Ljubinj in čisto nič drugega v tem kontekstu ni. Govoriti o prenosih nekaterih zemljišč in privatizacij, itn., je totalna nebuloza. Ne gre za nobene prenose, gre za upravljavske pravice, ki jih prenesemo v enem delu iz trenutno Zavoda za gozdove, ki opravlja to dejavnost, ne boste verjeli, z enim lovcem, ki izpolnjuje vse pogoje, lovska družina, ki ima 50, 60 članov, ki ravno tako izpolnjujejo vse pogoje za to, da lahko to opravljajo, pa ni sposobna tega opravljati po vašem mnenju. Preberite si nekatere študije, ki so bile v preteklosti narejene glede te tematike, kar se tiče lovišč s posebnim pomenom in, bi rekel, skrbi za divjad in ohranjanje narave, pa boste videli, da ni nobene razlike med lovišči s posebnim pomenom in pa lovišči, ki jih upravljajo lovske družine, kajti v obeh primerih gre za lovce, ki morajo opravljati

v bistvu črpajo svoje finančne vire z odstrelom, ravno tako kot vsi ostali. V primeru lovišča Prodi Razor je šlo v celoti samo za to, da se uredi nek status, ki ni smiseln. Poglejte si stališče Ministrstva za kmetijstvo, Oddelka za lovstvo, kjer so jasno bili na stališču, da meje, ki so postavljene v tem lovišču niso smiselne z vidika prehajanja divjadi in so nerazumske, ker potekajo po sredini posameznih hribov, posameznih pašnikov in tako naprej. Dejstvo je tudi, da sam Triglavski narodni park in druge inštitucije niso formirane po parcelnih mejah do take mere, da bi to lahko enoznačno določili. določili. Ministrica je konec koncev na odboru rekla, da je potrebno ta območja nekako združiti, zaključiti in v tem primeru je šlo ravno za to. Zraven imamo en ogromen, ogromno lovišča Triglavskega narodnega parka, kjer bi priključili teh par hektarov tega posebnega lovišča, kjer se nekdo v interesu Zavoda za gozdove pač temu upira in tudi ta, ki je zdaj upravljal to v okviru Zavoda za gozdove, bi bil prenesen na Triglavski narodni park, na isto lovišče, na državne jasli in tako naprej. Gospa ministrica je rekla: »Vlada meni, da je zelo pomembno, da so lovišča s posebnim pomenom v čim večji celoti.« To je res, se pravi, Vlada se je odločila ne pa stroka. Tako da, mi te novele absolutno ne podpiramo. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Sprašujem, če želi kdo tukaj razpravljati? Okej, kar Okej, kar nekaj rok se je dvignilo. Tako da, vas prosim, da se prijavite. Prijavljeni so 4 razpravljavci. Prvi je na vrsti gospod Tomaž Lah. Izvolite. Hvala za besedo. kjer navajajo, da je bila sprememba pripravljena na podlagi strokovnih in ne parcialnih rešitev kot se predlaga sedaj. Takole bom povedal. V Sloveniji imamo imamo 423 lovišč pa sedaj pač po obstoječi zakonodaji v bistvu devet lovišč s posebnim namenom. Sistem lovstva je vzpostavljen tako, da se s temi lovišči gospodari na strokoven način, skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu, skladno s podeljenimi koncesijami, ki so bile izvedene v letu 2009 torej imajo v lovske družine koncesije od države za upravljanje z lovišči in pa svoj del nalog pa opravljajo lovišča s posebnim namenom. Dejansko je bilo nekaj besed pač o strokovnih razlogih za ali proti drobitvi lovišč. Radi se pogovarjamo o habitatih, pa o biodiverziteti kako bomo to v Sloveniji ohranjali. Eden od takih mogoče razmislekov kako bomo ohranjali habitate, če bomo lovišča drobili verjetno malo težko, kvečjemu pač, namreč na večjih površinskih enotah je pač lažje, potem skrbeti tudi za habitate. O zgodovinskih razlogih ne morejo biti, to niso strokovni razlogi lahko se vračamo v zgodovino za 50 let lahko se vračamo za 80 let. Te razprave smo v Sloveniji mislim, da zelo temeljito 46. (nadaljevanje) že leta 2004, ko se je ta sedanji Zakon o divjadi in lovstvu tudi sprejemal. Tudi takrat je bilo dosti razprav o velikosti lovišč, o razdruževanju ali združevanju, kako in kaj. Takrat je bil večinsko torej nekako vseeno v tem sistemu, ki se je uvajal, sprejet način, da se lovišča ne drobijo preveč. Spodnja meja za velikost lovišča v Sloveniji je 2 tisoč hektarjev lovne površine, to pomeni brez tistih naselij, ograjenih površin, itn. To je lovna površina. In dejansko od takrat, ko je bil ta sistem sprejet, vpeljan v prakso, izdane koncesije, pa do takrat, ko te koncesije veljajo, koncesija velja 20 let, to je od leta 2009 do leta 2029. Ne vidimo nobene strokovne potrebe oziroma ni pravzaprav nobene strokovne utemeljitve, zakaj bi zdaj vmes lovišča še naprej drobili ali spreminjali njihove površine. So pa sigurno, razumem določene želje, tudi mogoče tiste lovske družine na tistem območju, pa še marsikatere lovske družine v Sloveniji kje drugje, tako da, če bi že hoteli ta princip iti uveljavljati, bi še morali marsikje drugje vprašati. To ni edini interes, ki pa je žal parcialen in žal ne gre skupaj s stroko. Zavod za gozdove Slovenije je strokovna organizacija, ki ima čez izvajanje dejansko celotnega tega lovsko-gojitvenega načrta, izdeluje tudi desetletne načrte, na podlagi tega vsi upravljavci lovišč iz dela letne ali pa dvoletne načrte in podobno. Hočem povedati, sistem trenutno takšen kot je v Sloveniji, relativno kar dobro deluje, se je vpeljal. Zdaj ima za sabo že več kot deset let delovanja in zdaj kar tako parcialno v ta sistem posegati, je bila strokovna ocena, da ni pravilen pristop, čisto preprosto povedano. Je pa bilo tudi povedano, da nekatere res vsebinske stvari, ki so se pa pokazale, pa da mogoče bo treba Zakon o divjadi in lovstvu tudi na tistih področjih spreminjati, za to bo pa poskrbelo resorno ministrstvo s postopkom, ki pa bo tudi deležen potem javne obravnave in vseh potrebnih korakov, vsekakor pa sigurno zdaj v tem trenutku v Sloveniji sistema lovstva ne moremo obračati na glavo, ker je že pravzaprav tako zasnovan, da je to skorajda v danem trenutku nemogoče. Zato absolutno se ne bi mogel strinjati s kakršnimikoli posegi v obstoječa obstoječa lovišča kakršna so sedaj. Takrat, ko so se ustanavljala, so bili mnogi strokovni argumenti upoštevani, zakaj je tako, zakaj so takšna, torej kot so danes, torej in za vsa lovišča s katerimi upravljajo lovske družine in za vsa

Hvala, predsednica. Ta sprememba je nepremišljena in sam menim, da koristi predvsem bolj eni politični stranki, mogoče lovcem, ki so člani te politične stranke, celo poslanci, nikakor pa ne divjadi in nikakor ne lovstva. Zdaj nam očitati, da smo s spremembo zakona šli v privatizacijo, je demagogija, ki ne zdrži. LPN, Prodirazor je bilo državno lovišče in šlo je na dva dela. Del je šel k Triglavskemu narodnemu parku, ki je državno lovišče, del pa je šel Lovski družini Ljubinj, ki tudi ima koncesijo s strani države in deluje po Zakonu o društvih. pravi, nobene privatizacije. Jaz mislim, da je ta posledica tega zakona, ne vem, mogoče je pa kakšen veterinar, ki je šef kakšnega LPN-ja kakšnemu veterinarju, ki je poslanec, kakšnega gamsa obljubil, mogoče celo jelena. (nadaljevanje) podpiram, da lov v Sloveniji ostane tak kot je. Moramo imeti lovske družine, lov v Sloveniji ne sme iti v smeri privatizacije. Zdaj, če se kolegi s tem strinjate, potem ko bodo odpirali Zakon o divjadi in lovstvu, spremenimo člen, kjer piše, da so koncesije do leta 2029, podaljšajmo za 10 ali pa 20 let, sprejmimo to, z lovskimi družinami se podpiše anekse, in smo zadevo zacementirali še za naslednjih 10, 20 let. To, kar pa vi počnete, pa dejansko gre v smeri privatizacije. Delovišča s posebnim namenom, kakršne imamo tukaj, poznajo mogoče še v Srbiji, zagotovo pa drugje drugje po Evropi ne. Pa sam trdim, da imamo v Sloveniji praktično enega najboljših sistemov za lov. Hrvatje so naredili velike napake glede na smer, v katero so šli, da ne govorimo o Avstrijcih, Nemcih in še komu. In mogoče je tukaj moje stališče drugačno, kot je s stališča kakšnega od mojih poslanskih kolegov, ampak mogoče bolj kot poslanec, to govorim kot lovec. Vi ustanavljate nazaj en nov LPN, se pravi, vračate tistega. tudi jaz sem lovil v LPN na Kočevskem in povem vam, kako lahko prideš do lova v LPN in zakaj to je privatizacija. Do lova v lovišču s posebnim namenom, v državnem lovišču lahko prideš, če si zakupnik, če si gost zakupnika, ali če te revirni lovec oziroma čuvaj povabi na lov. pravi, ne glede na to, kaj od tega si, lahko rečemo, da si na nek smisel privilegiran, v primerjavi, če pogledamo vseh 22 tisoč slovenskih lovcev, kolikor nas je, ki lahko krepka, krepka večina lovi samo v svoji lovski družini oziroma gre loviti v kakšno drugo lovsko družino, če ima tam znance, ki so lovci, če ga seveda kdo povabi. V LPN pa lahko greš lovit samo, če imaš denar, da si plačaš bodisi cel revir, bodisi kupiš kakšen paket, bodisi posamezno trofejo, če te zakupnik povabi, ali če si si dober s čuvajem oziroma revirnim lovcem. Tisto, kar pa mi želimo, pa je, da se lov omogoči čim večjemu številu slovenskih lovcev. In kako drugače, kolegice in kolegi, se lahko to omogoči, kot da se LPN, ki jih imamo v trenutnem obsegu in jih v takšnem obsegu ne potrebujemo, da se gre v smer, da OK, tam, kjer je ekonomski interes, verjamem, da predvsem na Kočevskem je, čeprav meni ne gre v glavo, kako lahko lovišče s posebnim namenom medved dela tak minus, kot ga je naredilo, mislim, da lani ali predlani, mislim, da praktično pol milijona evrov minusa. Da tam, kjer je interes in tak sistem že obstaja, da pač se ta zakup omogoči, drugje pa se LPN da lovskim družinam. Kdo bo bolje gospodaril z divjadjo kot pa lovske družine. In meni ne gre v račun, kako ste lahko za to, da namesto, da Lovska družina Lubinj, ki ima 50 lovcev, enkrat še nisem tam jagal, tudi nikoli verjetno ne bom. Tam, nobenega ne poznam, niti nimam interesa. Ampak kako lahko zagovarjate, da namesto, da bi 50 ljudi upravljalo z loviščem, da opravlja samo eden, eden, ki je recimo tam temu »capo di banda«, in se sam odločal, koga bo povabil, a bo imel tak cenik, a bo imel drugačen cenik, a bo imel malo prirejen cenik, kakšne love, kako jih bo organiziral, pravi, vi želite dejansko, da gre v neko smer privatizacije. Ker to, da lov ni omogočen vsakomur, jaz vidim kot korak k privatizaciji, in to vi danes počnete. Lovišče dajete v upravljanju eni osebi, namesto, da bi jih upravljalo več. Kakšni so tukaj interesi, ne vem, predstavljam pa lahko si. Lepo je pojagati gamsa, lepo je pojagati jelena in očitno

na eni strani lovci, na drugi strani kmeti in potem imaš tukaj še gozdarje, ampak jaz mislim, da to sobivanje in pa to neko razumevanje obstaja. Verjamem, da če se bo odpiral Zakon o divjadi in lovstvu, lahko zadevo še izboljšamo. Še enkrat pa govorim v lastnem imenu, ne smemo dopustiti, vsaj po mojem mnenju, da bi šlo v smeri, kot sem prej govoril in to je ena od smeri, ki jo vi danes sprejemate sprejemate s tem, ko boste dali enega od LPN-jev nazaj. Namesto, da bi se čim večjim lovskim družinam omogočilo, da dobijo lovišče, ne, da dobijo, da dobimo tudi dodatne lovske družine, zdaj jemljete nazaj in dajete v upravljanje posameznikom. Eni gospodarijo bolje, drugi gospodarijo manj. Zdaj, recimo, lahko se govori, da LPN Kozorog, dobra finančna slika, ja, ampak glejte, koliko se gor strelja? 300 gamsov na leto, veste, kakšni dobički so od gamsov, predvsem pa koliko škode naredi gams, koliko škode pa naredi jelen v Kočevju, to je praktično neprimerljivo. LPN kozorog praktično nima škod, takšnih, kot jih imajo LPN-ji na Kočevskem, ne, in tisti, ki obvladuje LPN Kozorog, mu je škoda dat tisti majčken košček recimo, tam na Krvavcu, ali pa gor na Savinjsko, da bi spet lahko lovilo več lovcev. Nekdo bi seveda spet rad, da gre privatizacija naprej, tako da bomo z zanimanjem spremljali kaj se bo na tem področju dogajalo, predvsem pa, kaj se bo dogajalo, ko boste podprli Zakon o divjadi in lovstvu. Tistim kolegom, ki boste pa še do konca decembra, ko boste pritisnili za, šli na lov na gamsa v LPN Razor Prozi, pa želim dober pogled.

nima prav nobene zveze s tem, s tem parcialnim posegom oziroma še celo obratno, njegove lastne argumente lahko uporabim proti temu. Torej, če je pa potrebno deliti LPN-je narazen, zakaj pa potem delate to, ali ste želeli to narediti samo v primeru enega LPN-ja, ki je najmanjši v celi Sloveniji? Kje je tu logika? Potem pa sistemsko gremo pogledati, kje vse bi bili taki primeri, ne, ne samo en primer ne. Odločno pa zavračam vse ostale zadeve, ki ste v zvezi z divjadjo tukaj navajali, pa s Poslansko skupino Svoboda. Hvala.

prejšnja Vlada je tik pred odhodom naredila eno nepremišljeno potezo in to, da je v za, da je in je spremenila Zakon o lovstvu in to brez širše debate, brez udeležbe deležnikov in brez kakršnegakoli vedenja večine lovcev in pri tem je direktno z zakonom posegla v LPN Prodi Razor in preko drugih podzakonskih aktov še v lovišče okoli Kamnika. Zdaj, namen tega, se mi zdi, je šel v smeri privatizacije lovstva. Tu so bili nastavljeni, tu so bili nastavki za privatizacijo lovstva, še posebej, če to povežemo tudi s tem, da je bil obenem črtan iz enega drugega zakona, en mali stavek, ki je govoril, da je divjad last Republike Slovenije. Torej imamo izhodišče za ne samo za privatne gozdove, ampak tudi za privatna lovišča. Tako da, če je bilo kaj nepremišljenega, je bila ta, je bilo to dejanje Vlade, ki je odhajala in seveda to je bilo narejeno na enem zelo ozkem parcialnem segmentu in mislim na neprimeren način, zato sem zelo vesel, da je 49. preko ministrstva vložila to malo spremembo Zakona o lovstvu, ki jo bom kot poslanec iz Gibanja svobode seveda z veseljem podprl. Hvala lepa.

se reče, da stresajo lovske in teh lovskih sem slišal danes kar nekaj. Gospodu Žanu ne morem zameriti, kajti takrat, ko se je on rodil, sem bil že 12 let član neke lovske družine, naravovarstvenik. Zbirka mojih lovskih trofej je skromna, moja puška molči že kakšnih 14,15 let, imam pa zbirko več kot 10 tisočih imenitnih lovskih fotografi. Tako, da za razliko od tebe, spoštovani kolega, nikdar in nikoli nisem lovil v loviščih s posebnim namenom, sem bil tam opazovalec, gonjač, nikoli nobene trofeje nisem dobil v dar in tudi z veterinarji, lovskimi kolegi, ki jih globoko spoštujem, se nič kaj takega, kot je recimo v ponos tebi, kakšnim članom, funkcionarjem Lovske zveze Slovenije, v življenju nisem šel. Zdaj pa pojdimo še k dejstvom. Tam v stališču vaše poslanske skupine je bila še ena lovska, da je bilo Lovski družini Lubinj to lovišče vzeto leta 1969. Zakaj je lovska? Preberite si članek iz maja leta 2002, Podgoršek je krčenje javnega lovišča opravičeval z neresničnimi trditvami. Drži, Lovska družina Lubinj je nastala leta 1947. Njej so se lovišča zgodovinsko povečale trikrat, leta 1949, leta 1953 in leta 1959. Leta 1959 si je lovska družina v tistih težkih in pa svinčen svinčenih časih lahko izbrala in vzela neomejeno velikost lovišča in odločili so se za tisto lovišče, ki so ga lahko obvladovali in ki ga imajo danes. Zaprtje dostopa v slovenske gozdove so more sanje slovenske tranzicijske in denacionalizacijske desnice od leta 1990. To trdim na podlagi znanja, političnih izkušenj. Bil sem eden tistih, ki smo za lovski zakon tam v letih pred 2010 zbirali podpise. Na naši strani so bili ljudje, ki so želeli v Sloveniji ustvariti približno 100 do 130 fevdalnih posesti na podlagi denacionalizacije in tako naprej. Vesel sem, ko slišim tudi od svojih kolegov z druge strani, da je slovensko lovstvo ta trenutek vzorno urejeno, da razmerje med lovišči posebnega namena, ki ščitijo javni interes, niso prvenstveno namenjena odstrelu, pač pa raziskovanjem, izobraževanju, da je to dobro urejeno. Vaša sprememba lovskega zakona, ki ga mi zdaj samo vračamo nazaj v stanje, je šla, da bi

Seveda se kolegu od kakšnega poslanca kolca po lepi lovski koči na izjemni lokaciji. Gospod Žan Mahnič je omenil nekaj hektarov na Krvavcu. Če je lovska družina, ki je nastala iz lovskega društva in smo ji omogočili, da je postala lovska družina, izgubila nekaj hektarov v poslovni coni okrog Komende, to še ne pomeni, da jim moramo dati ne nekaj, ampak 700 hektarov lovišča na Krvavcu. Druga zgodba, Strelovec. Še en obvoz, kako s pomočjo politike nekaj, kar je javno narediš zasebno. Lovišče Strelovec, eno najlepših lovišč v Logarski dolini. Tam močni lastniki gozdov našim javnim državnim lovcem prepričujejo vožnjo in krmljenje po njihovih gozdnih cestah, ki nimajo tega statusa. Potem se je s pomočjo politike ustanovilo najprej lovsko društvo, v katerem seveda imajo veliko ali pa izključno višino pet, šest velikih lastnikov iz gozdov in nazadnje ti ustanovijo iz lovskega društva lovsko družino, ki jim politika, če ne bi prišla na oblast v tej državi Svoboda, dodeli največje in pa najlepše lovišče v tistem koncu. Slišali smo prej spet eno lovsko, da v takem lovišču javnega pomena gospodari in pa odloča en sam. Daleč od tega, vemo kako nastajajo lovsko gojitveni načrti, kako stroka zadeve uredi, razporedi. Nekdo, ki je pa zadolžen za tisto lovišče, pa je seveda samo upravljavec. Strinjam se pa s kolegom, da v številnih od teh lovišč zmoremo, moramo in bomo mogli bolje gospodariti, zagotovo. Potem pa še ena zanimiva. Pripravi na to sejo, sem prebral še nekaj dodatnega gradiva, tisto kar je omenil že kolega Miro. Zakaj kar naenkrat državna lastnina ni več dobra kot državna lastnina, ampak mora postati resnullius, nikogaršnja last? Preberite, vtipkajte na Google, gospa Inka Stritar, Božo Flajšman, resnullius in potem vam bodo zadeve jasne. To je želja denacionalizacijskih upravičencev že od leta 1991 naprej, da seveda utemeljujejo na ta način zasebna lovišča na zasebnih zemljiščih in potem bo seveda prepovedi v gozdove, prepovedi rekreacije, prepovedi nabiranja gozdnih sadežev, gob, suhljadi, dračja v tej državi, še več. Vzor je en sam, pač lovstvo, tako kot je urejeno recimo v sosednji Avstriji ali pa še kje v kapitalističnem svetu, kjer je javni interes drugotnega pomena. Toliko za začetek o teh zgodbah. Sem pa prepričan, da bo danes še pestra razprava, tako kot je bila vedno, kajti ureditev, vzorna ureditev lovstva

A repliko imate, se opravičujem. Potem pa repliko, potem pa vzamem prijave jaz, se opravičujem. Izvolite. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): ja, ker me očitno gospod Sajovic ni razumel, ko sem rekel, da eden praktično odloča vse o tem kdo bo lovil v tistem lovišču. Povejte mi, kolega Sajovic, takrat, ko smo spreminjali ta zakon in kolega Lah, jaz sem bil takrat za to, ne samo za tega, da gremo v vse, spremembo vseh, da se čim večjemu številu ljudi omogoči. To, kar je tudi kolega Gregorič rekel, jaz se s tem strinjam, jaz bom glasoval za, ko bo prišlo na mizo, da bo divjad državna lastnina, moramo povedati kdo je to zakuhal. 51. TRAK: (NB) – 14.10 (nadaljevanje) Najprej Meira Hot, ki je predlagala zakon in so živali postala čuteča živa bitja, potem pa Zakonodajno-pravna služba tega parlamenta, ki je dejala, ker so živali čuteča živa bitja, divjad ne more biti nikogaršnja lastnina. To je Zakonodajno-pravna služba zakuhala. In ko boste s tem prišli, jaz bom to podprl. To sem mislil, kolega Sajovic, zakaj takrat, ko smo šli v spremembe, me je klical en lovski kolega in mi je rekel, ta pa ta, in šlo je za enega od šefov teh lovišč, bi te rad povabil na lov v to lovišče. Jaz sem to zavrnil. Ampak zakaj me je povabil prav takrat, ko se je zadeva spreminjala? Če pa ne odloča samo ena oseba o tem, kdo bo v tistem lovišču lovil. Lahko odgovorite na to vprašanje?

kolega Krivec. Bom sprožila listo, ampak… Ne sliši, se opravičujem. Torej, sprožam listo prijav. Začetek prijav.

besedo ima poslanec Aleš Rezar, izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. V opoziciji nam očitate privatizacijo, ker želimo povrniti meje LPN v sistem, ki je dobro deloval zadnjih 18 let. Zelo agresivno problematizirate ohranitev LPN, pa vas razumem zakaj. Nobena skrivnost ni, da ste imeli namen sistematično privatizirati lov, predvsem lovišč s posebnim namenom, le-ta pa so habitatni dragulji Slovenije. Privatiziran odstrel in izguba nadzora nad plenom odvzema pa bi pomenilo pretiran odstrel določenih vrst divjadi in s tem porušitev biodiverzitetnega sistema. Da pa vehementno lastne metode in stališča projecirate na druge, pa ni nič novega, in je splošno znano, kako sporno je bilo, ko ste pod muklo iz Zakona o divjadi in lovstvu odstranili dikcijo, da je divjad last države, ki preprečuje nadaljnje korake do privatizacije in nadziranega plana. In razgradnjo želite. Zakaj? Za ceno nekaj petičnih gamsov, kozorogov za poslance. Kolega iz opozicije mi je na nedavni skupni službeni poti sam omenil, da ga čaka lov na gamsa, kar pravzaprav ni nič narobe, ne vem pa zakaj to nam očita. Je pa nesprejemljivo, da za dosego lastnih apetitov opozicije nastaja škoda na divjadi, naravi, predvsem iz biodiverzitetnega stališča. Prav tako pa si v opoziciji tako ali tako dovolite ustreliti kakšnega kozla kar v Državnem zboru. Hvala lepa. lepa. Replika, poslanec Žan Mahnič, izvolite. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Ja, kolega, lagati ni lepo. Res je, da me čaka lovna gamsa, ampak ne v lovišču s posebnim namenom, pa v eni od lovskih družin, kamor me je povabil kolega. Se pravi, gre za lovsko družino in ne za državno lovišče, dajte to razlikovati.

in če strokovna institucija pove kaj je dobro za dobrobit živali, divjadi v tem pomenu, sem jaz za strokovne argumente, tako da bom z veseljem glasovala za uveljavitev te spremembe. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima mag. Borut Sajovic, izvolite. hvala lepa. Mislim, da smo povedali glavne stvari. V nadaljevanju se bo lovski zakon še spreminjal, za tem si bom pa seveda to stališče, ki je bilo danes povedano s strani mojega lovskega kolega, skrbno shranil. Tudi jaz mislim, da je dobra rešitev, da se koncesije, ki jih imajo lovske družine podaljšajo, lovišča s posebnim namenom

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Težko poslušam vse to, kar govorite, ker moram biti zelo direkten, pojma o pojmu nimate in sami sebi izključujete te argumente, ki jih navajate. Kolega Lah, vi ste rekli, Vlada se je odločila, to moramo narediti, ne sme biti drobitev lovišč. Ja, kaj smo pa naredili z našim predlogom? Tri lovišča na Kočevskem smo združili. A je to drobitev lovišč? Zakaj tega ne vrnete nazaj, če govorite o tem, da je bilo vse narobe. Drugič pa, v primeru Prodi Razor, gre za tako majhno lovišče, da kakorkoli odvojimo en delček z lovsko družino, kar je smiselno, poglejte si stališče Ministrstva za kmetijstvo, Oddelka za lovstvo, poglejte si mnenje ostalih institucij v tem primeru, nismo šli mi na glavo v to spremembo, vsaj jaz osebno ne. Pa še to povem, da nisem lovec, in da nimam nobenega interesa. In pobuda za to spremembo ni prišla iz politike, ampak je prišla iz lovske družine, ki se s tem ukvarja že 15 let na tem koncu. In želja je bila po tem, da se tudi to, kar je gospa Klakočarjeva rekla, da se smiselno uredi tudi zaradi živali. Meja sredi hriba ni meja, ki jo žival upošteva, vedno so nekje po grebenih in tako naprej. In s tem se je strinjala stroka. Tega pa ni bilo možno narediti brez tega, da se to lovišče umakne iz zakona, ker drugače z uredbo se tega ne da razdeliti, ker ga ne moremo. Ker, če bi ga razdelili, bi tisti del, ki bi ostal kot lovišče s posebnim pomenom, postalo premajhno, ker že zdaj komaj izpolnjuje teh 2 tisoč pa nekaj hektarov. In zato je bil konsenz vseh strokovnih inštitucij, ki so se s tem ukvarjale, v teh, o katerih vi govorite. No, vam prinesem eno škatlo usklajevanj od leta 2012 naprej, in mnenj, zakaj je to lovišče smiselno na tak način urediti. In ne gre za nobeno preurejanje neke velike zadeve. En del tega lovišča ostane še vedno lovišče s posebnim pomenom znotraj Triglavskega narodnega parka. Enak režim ostane. Manjši del gre h lovski družini, ker je smiseln, ker so tam travniki, pašniki pod grebenom, ki pripadajo tudi zasebnim lastnikom. In vi govorite o vsem drugem, o vseh drugih loviščih, nočete pa niti strokovno pogledati, kaj je s tem. In ne govoriti, da je bila naša želja lovišča ukinjen. Združili smo lovišča na Kočevskem, ravno zaradi pobude Zavoda za gozdove. In tudi v tem primeru je Zavod za gozdove sodeloval in ni imel pripomb. Jasno, da pa lokalni nivo in ta, bi rekel, zaposlen z Zavoda za gozdove, ki ima zdaj to, kar očitate nam, pa temu, kar naj bi se zgodilo, neko lovsko kočo za svoj vikend, temu je bilo pa seveda odveč, da bo zdaj v sistemu Triglavskega narodnega parka, ki je ravno tako državna firma. Tako da, ne govoriti nekaj na pamet, in da so to nepremišljene poteze in tako naprej. Poglejte zgodovino tega dogajanja, pa kdo je to pobudo dal, pa koliko je bilo sestankov na raznih ministrstvih na to temo, in iskalo se je različne rešitve, tudi to je bilo na mizi, da se vsa ta lovišča s posebnim pomenom samo z imenom umaknejo iz zakona, ker tako ali tako vse ostale zadeve se z uredbo Vlade urejajo in tam ni nobene varovalke in tako naprej. Ampak, ker ni bilo druge možne rešitve, smo iskali možnost, kje je to smiselno narediti, kje so vsi deležniki konsenzni, da se to uredi, in ne govoriti, da so bili lovci proti ali pa ne vem kdo, ker nimate teh podatkov, jaz vam lahko dam vlogo lovske družine, pa vso korespondenco, ki sem jo dobival. Pa tudi zdaj je še bila za pobuda, da se uredba na osnovi zakona, ki je bil sprejet, pa se uredbe ni uredilo, ampak se je šlo raje v spremembo zakona. Ne spreminjate pa zakona v primeru kočevskih lovišč, kjer je bilo tudi konsenzno in smiselno, da se ta lovišča združijo, da imajo en upravljavski načrt in tako naprej. V primeru Prodi Razor gre pa za to, da je zelo težko razmejiti med lovišča s posebnim pomenom in lovsko družino, ker ta divjad prehaja na tistem območju, kjer to ni možno ne kontrolirati in prihaja tudi do sporov med njimi. To, kar je bilo prej govorjeno s strani ni kolega Sajovca, je tudi veliko lovskega natolcevanja glede tega, da lovske stresamo. Pravite, da smo neko lovišče vzeli. Nismo, mi nismo nikomur nič vzeli. V večjem delu smo priključili oziroma bi se priključili Triglavskemu narodnemu parku, ki je ravno tako v domeni državnega urejanja in je lovišče s posebnim pomenom.

v teh državnih loviščih ne sme nobena stvar spremeniti je to vaša volja, ampak stvari ne stojijo tako kot jih vi predstavljate. Tudi vsi ste šli iz lovišča Prodi Razor, ker pojma nimate za kaj se gre na druga lovišča in razlaga kako je bilo spremenjeno, ampak tam je bilo z uredbo Vlade. To ste z uredbo Vlade popravili in to mene sploh ne zanima. Ampak ne pa govoriti, da smo mi to načrtno in politično naredili in ad hoc v enem trenutku. ta zgodba za Prodi Razor traja sigurno zdaj petnajst let lahko si korespondenco pogledate. Ne pri meni na ministrstvu. Vzporedno je prišla še ta ideja, da se kočevske tri lovišča združi v eno, ker je to smiselno tudi, zaradi ekonomike in vseh upravljavskih, bi rekel, dokumentov, ki tam obstajajo. Tako da, jaz upam, da boste razmislili, ker tu ne gre za neko politikantstvo. Če tega ne verjamete, jaz vam bom jutri na mail poslal dopis Lovske družine Ljubin pa si sami ustvarite mnenje. Ne poslušati kolega Sajovica, ki je meni tudi marsikaj povedal pa obljubil pa v naslednjem tednu požrl besedo. Tako da, to ni ravno, bi rekel, kolegialni odnos. Lahko bi bil odkrit pa bi povedal bomo zakon spremenili ne pa da govori o tem, pa mene iz Lovske družine Lubinj spodbujajo, da pospešimo spremembo uredbe in da se to končno uredi, ker lovska družina mora ob koncu leta pripraviti upravljavski načrt in ni vedela, s kakšnim zemljiščem bo na koncu koncev delovala, ker Uredbe o delitvi ni bilo. In kaj dobimo na mizo, zakon, najprej po nujnem postopku, kot da smo v izrednih razmerah, kjer morate vi zato, ker se je Vlada odločila, to ste napisali, to vsi govorite ne stroka, enega strokovnega argumenta nimate enega ne, še tega, ko ste povedali je kontra vam, ker se dejansko lovišča v smislu upravljanja izboljšujejo in je to čisto brezvezno govorjenje. Tako da, jaz te novele absolutno ne bom podprl, ker rešitev, ki je bila narejena je bila v korist lovstva, lovišč s posebnim pomenom, ker en lovec v tistem delu je brez zveze, zraven imamo pa 30 lovcev, ki so v lovišču s posebnim pomenom Triglavski narodni park in to je znotraj Triglavskega narodnega parka. Poglejte si karte. da se Mars se določenih stvari ne da spremeniti. V nekem predhodnem mandatu smo tudi podobne debate imeli o enem Lovišču v Trenti, ki je še bolj zaščiteno, ampak ne boste verjeli, tudi tam je bila pobuda lovske družine krajanov in tako naprej in do trenutka, ko so rekli, da bodo referendum naredili se nihče ni hotel ukvarjati z njimi, ampak potem se je pa vse uredilo in zdaj so vsi bolj zadovoljni kot so bili prej pa je ravno tako šlo za spremembe meje, kjer so rekli, da te meje se nikoli ne smejo spremeniti, ker so najboljše. Sedaj pa kogarkoli vprašate park, lovce, lovišča s posebnim pomenom, njihove nadzornike je stanje boljše in so vsi zadovoljni, da smo to naredili. Če bi to poslušali dve, tri leta prej, ko so razprave tekle tako kot sedaj, ko lapate brez kakršnihkoli argumentov brez, da bi se pozanimali na terenu, kaj je v resnici, potem pa pridemo do absurdov, ko bo nekdo neko civilno iniciativo sprožil in naredil proteste in tako naprej. V Trenti smo to že doživeli in pol se je to uredilo in tu je bila rešitev, ki je bila sprejemljiva za vse deležnike v tem prostoru. Vprašajte Triglavski narodni park, vprašajte Lovsko zvezo in Zavod za gozdove, ampak ne onega, sem rekel, člana, ki je tam na Tolminskem, ki ima to lovsko kočo za vikend. Saj lovska koča ni šla nikamor. V nobenem primeru ne bi šla nikamor, ker je v državni lasti. Če jo država ne prodaja, državna last. Tako da to govorjenje je res zelo nesmiselno, tako da, jaz zakona absolutno ne bom podprl. Mi je pa žal, da se poslanci ne posvetite in ne pogledate kaj je v resnici v

sekund boste… Ja, izvolite, gospod Mahnič. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Samo dve zadevi. Strinjam se, kar je rekla predsednica Državnega zbora, poslušajmo stroko, ampak stroka ni samo eden od direktorjev LPN, ki je bil pri vas na obisku, ampak je stroka tudi Lovska zveza Slovenije, kjer so jasno povedali, da tega ne podpirajo. In pa še druga zadeva. Ne ločite med privatnim in javnim, pa vam ne zamerim, ker marsikdo tudi od vas v zdravstvu misli, da so koncesionarji privatniki. Mi smo s spremembo omogočili lovski družini, ki ni privatna. LPN omogoča večjo privatizacijo kot pa lovska družina. Hvala lepa. Zdaj smo pa res vsi pokurili čas, razen gospod predstavnik Vlade še ima čas, če želi seveda kaj povedati. Če pa ne… Boste. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica, za besedo. Torej, pri nas imamo lovstvo urejeno, kot smo že slišali, na eni strani državno lovstvo v okviru LPN, na drugi strani pa lovske družine, kjer so podeljene koncesije. LPN-jev je v Sloveniji 200 tisoč hektarjev, to pomeni 10 % Slovenije, vse Slovenije, vse ostalo je v okviru lovskih družin, če izvzamemo nelovne površine, to so mesta, ceste in podobno. Ali je ta ureditev enakovredna v enem in drugem primeru? Če gledamo zakonsko ureditev, bomo videli, da ima del nalog enakih ali podobnih, medtem ko v LPN imajo nekaj nalog takšnih, ki presegajo naloge lovskih družin. Če dovolite, bi jih naštel nekaj, samo za orientacijo, da vidimo za kaj gre. Gre recimo za podajanje predlogov in sodelovanje pri izpolnjevanju novih metod monitoringa, zagotavljanje praktičnega usposabljanja s področja upravljanja populacij divjadi, ponovno naseljevanje iztrebljenih ter dodajanje redkih in ogroženih vrst in podobno. Nisem še vseh naštel in to gre vse v bistvu v smer tega, kar je tudi predsednica Državnega zbora rekla, da takrat kadar gre bolje za divjad, za življenje tam v tem okolju, je to dobra zgodba. Slišali smo danes iz obeh strani, da je naša ureditev lovstva zelo dobra. Po moji oceni je najboljša, kar jih poznam, pa nisem lovec, tako da nimam interesa ne na eni strani ne na drugi, sem pa veliko z lovci bil tako v lovskih družinah kot tudi kot tudi v LPN, tako da njihovo delo relativno dobro poznam, ga tudi visoko. Zdaj kar se tiče kakšnih besed recimo, ki so bile izrečene, moram reči, da pri nas nimamo zakupnega sistema lovstva. Nikjer v zakonu tega ni. Cenik je določen. Cenik določi svet Zavoda za gozdove Slovenije. S posameznimi LPN ne upravlja posamezen lovec, ki je tam zaposlen, ampak Zavod za gozdove kot javna služba, ima zaposlenih preko 60 lovcev, tudi z vodji lovišč in podobno, se pravi, s strokovno službo, tako da tam dejansko izvajajo lov na strokoven in profesionalen način. To je tudi smisel naše zakonske ureditve, da imamo dva stebra, se pravi, profesionalno ureditev s profesionalno zaposlenimi lovci in prostovoljno ureditev, to je v okviru lovskih družin. Lovcev je približno v Sloveniji 20 tisoč, to pomeni, da je lov dostopen veliki večini državljanov, vsaj tisti, ki imajo interes in izpolnjujejo pogoje, tako da, mislim da

O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj in s tem prekinjam to točko dnevnega reda in 28. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob točno 15. uri. Hvala lepa. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasoval po naslednjem vrstnem redu: 3., 1. in 2. točka dnevnega reda. In prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s ponovnim odločanjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Prehajamo na ponovno odločanje o zakonu. Ob tem vas opozarjam, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejem navedenega zakona glasovati večina poslancev zbora, to je 46 ali več. Glasujemo. iz dvorane./ Ne deluje, ker še nisem sprožila glasovanja. No, sedaj pa glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije v okviru nujnega postopka. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 9. decembra, ki je objavljen na E-klopi. K 9.a členu odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 9.a členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k temu členu pod številko dve brezpredmeten.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 9.a členu pod številko 2. Glasujemo.

Imamo še en amandma, in sicer amandma Poslanske skupine SDS k 25. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 9.a členu Predloga zakona. In zdaj sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje? Ne. Prehajamo torej na tretjo obravnavo Predloga zakona. Ugotavljam, da k Predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev in vas obveščam, da me obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Glasujemo.

reda. Nadaljujemo še s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu, v okviru skrajšanega postopka. Odločamo o vloženem amandmaju in odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 9. decembra, ki je objavljen na E-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 2. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in tudi z drugo obravnavo Predloga zakona, v okviru skrajšanega postopka. Samo še eno glasovanje imamo pred seboj. In sicer prehajamo na tretjo obravnavo predloga tega zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, sedaj odločamo o Predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja sprejetega na matičnem delovnem telesu, Predlog zakona neusklajen. In sedaj glasujemo o Predlogu zakona.

In s tem zaključujem to točko dnevnega reda, 28. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lep dan in lep vikend. Hvala